Уважаемо председателство, уважаеми колеги! Преди да започнем работата си по разглеждания законопроект, моля, на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, да удължим срока за предложения между първо и второ гласуване за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8 септември 2010 г. с максималния срок от 21 дни. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока на предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Гласували

в разискванията по Законопроекта за Сметната палата?

Законопроекта за Сметната палата с вносители Менда Стоянова и група народни представители. Законопроектът е внесен на 16 септември 2010 г. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, гласувах против, защото това е поредният законопроект, който се внася и приема, за да защити определени съсловни интереси, да се насочат едни финансови потоци без да се държи сметка за конституционния смисъл на Сметната палата. Гласувах против, защото с приетия законопроект се създават възможности за политически контрол върху независими власти. Гласувах против, защото разтурянето на Сметната палата и създаването на една квазиинституция само с наименование, предвидено в Конституцията, обезсмисля безпринципните напъни, които се правят с този законопроект, за независим одит в България, за харчене на бюджетните средства, за независим контрол върху тези средства, а не политически контрол. И накрая, гласувах против, защото това е поредната стъпка на разбиване на устойчиви институции – институции, които не са само български модел, институции, които са предвидени в Конституцията, и които в крайна сметка са част от демократичното устройство на страната. Благодаря.

Уважаеми дами и господа народни представители, аз също гласувах против, тъй като това е поредният законопроект, който е изцяло нов устройствен законопроект, който касае една конституционно установена основна държавна институция, наречена Сметна палата, който е внесен не от правителството, не от изпълнителната власт, която е призвана да провежда държавната политика и да има ясната визия за развитието на държавно- институционалното устройство, а от група народни представители, които по този начин заобикалят нормалния път на всеки един сериозен законопроект. И неслучайно в този законопроект, който току-що вие гласувахте, се съдържат куп слабости и недостатъци. Сметната палата изцяло се разбива като институция. От колегиален орган, доказал своята сериозност, признат от всички сестрински институции на Европейския съюз, тя

съставена от трима души – един председател и двама заместници, без нито един член. Ако това е сериозен законопроект, здраве му кажи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Найденов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, вместо да подвиквате от местата си, е хубаво да станете и да говорите на микрофоните в пленарната зала. Гласувах против този законопроект не само заради слабостите и несъвършенствата на предложения проект. Гласувах против, госпожо председател, в друга ситуация, ако вносители бяха представители на министерства, или на Министерския съвет, Вие щяхте да имате пълното основание, след наше настояване, да ги поканите да отговорят на въпросите, които се задават от народните представители. За съжаление, вносители са народни представители, които по никакъв начин не защитиха предложенията си, въпреки многото въпроси, упреци и обвинения от страна на хората, които се изказаха в пленарната зала. Това е абсолютно неприемливо, срещу което и аз гласувам. Но още нещо гласувам против това, че ние не чухме никакъв отговор на обвиненията за лобизъм, който прозира в множеството от текстовете на законопроекта, за конфликт на интереси по отношение на вносителите, съответно предложенията, които са направили. Впрочем нашата парламентарна група ще направи още една дълбока преценка на всичко онова, което е предложено в законопроекта и със сигурност ще сезираме Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Не разбирам защо не стана нито един от вносителите да обясни какви са аргументите и доколко са справедливи упреците за това, че има неравнопоставеност, за това, че има поредното политическо овладяване на един контролен орган, че се създават предпоставки за отклоняване на публични средства в един изключително тежък за страната момент. И, разбира се, всичко това е за сметка на българските граждани.

С доклада на комисията ще ни запознава председателят й госпожа Искра Михайлова - Копарова. Заповядайте, госпожо Михайлова. Благодаря Ви. Дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2010 г.” Преди да пристъпя към четенето на текстовете от законопроекта, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване на чистотата на въздуха” към Министерството на околната среда и водите. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Иван Алексиев за създаването на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно. „§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се изменя така: „(5) Забранява се производството на дървени въглища по открит способ.” 2. Създава се ал. 6: „(6) Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, при спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви запозная с мотивите на моето предложение, което беше прието единодушно от колегите ми в Комисията по околната среда и водите, за което им благодаря. Става въпрос за добив на дървени въглища по така наречения открит способ. Какво е това производство? Копаят се трапове в гората, дървеният материал се подрежда, след което се пали и впоследствие се задушава – започва безкислородно горене, при което се изпускат страшно много вредни емисии. В тези емисии, освен пушек, сажди, въглеродни диоксиди, се съдържат изключително много други твърди частици. Целта на това предложение е да се въведе ред в производството на дървени въглища, за да може вредните емисии организирано да се отвеждат и след пречистване да се изпускат в атмосферата. Само за информация ще ви кажа, че за да се произведе един тон дървени въглища, е необходимо да се изгорят 12 кубика дървен материал. При това горене се отделя един тон твърди и вредни емисии в атмосферата. Годишното производство е близо 100 хил. тона. Около 60 хил. тона са за външния пазар и близо 30 хил. тона - за вътрешния, което показва, че на година близо 100 хил. тона вредни емисии се изпускат директно в атмосферата. Ето защо правя това предложение. Отчитайки, че сме в криза, бизнесът е затруднен изключително много, в края на закона, в § 10 точно поради тази причина правя предложение закриването на добива на дървени въглища по открит способ да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Тоест реално се дава един нормален срок на този бранш да преструктурира производството си според изискванията на закона. Само бих искал да уточня, че тук става въпрос за прецизиране на един текст, който съществува още от 2006 г. Ако погледнете сега действащия текст, там точно и ясно е казано, че емисиите трябва да се отвеждат организирано, но текстът е направен малко

В началото на м. октомври се проведе среща с представители на бранша. Съвсем коректно им се обясни каква е целта на предложението. Реално те имат пред себе си 15 месеца, за да променят начина си на производство. Мисля, че 15 месеца е достатъчно добър срок. Целта тук е не да се удари бизнесът или да се затрудни работата му – напротив, нека да работят, да акумулират печалби, да плащат данъци, да плащат здравни и социални осигуровки, да разкриват нови работни места, но крайно време е да се въведат ред и правила в този бранш, в този бизнес и да има ефективен контрол. След всичко казано дотук се надявам да подкрепите това мое предложение. Както казах, то беше единодушно подкрепено от комисията. Благодаря

че след като видях предложението, което е направено от господин Алексиев и еволюцията, която той току-що представи, до голяма степен всичко това се споделя и от мен.

Може би е добре да припомним, че в сега действащия текст на закона – чл. 11, ал. 5, се забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ. В § 2 е удължено действието на закона, при приемането на действащата разпоредба, до 30 март 2008 г. Със сега предлаганото изменение фактически се забранява изцяло производството на дървени въглища по открит способ. Естествено, се предвижда емисиите да бъдат организирани, каквато е била целта на законодателя при предходната промяна на разпоредбата.

законодателят е въвел тази забрана за изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, замърсители в атмосферния въздух при производството на дървени въглища. Видът на способа за производството на дървени въглища вече няма да става по открит способ с оглед на предлаганата промяна. Тук искам да отворя скоба, ние сме го коментирали с господин Алексиев и с представители на Министерството на околната среда и водите. За съжаление, в момента аз не мога да видя - ако има такава дефиниция и за открит, и за закрит способ, нека тя да бъде представена. Фактически ние забраняваме една дейност по определен способ, без тя да е дефинирана в Допълнителните разпоредби на съответния законодателен акт. Може би е добре да дефинираме ясно точно какво забраняваме и какво предвиждаме да се извършва. Във всички случаи аз съм категорично против хаотичното, безразборно и незаконосъобразно прилагане на дейността по този начин. Съображенията ми са за тези стопански и бизнес обекти, които са в съответствие със сега действащото законодателство, които са коректни платци и и на данъци, и на осигурителни вноски, и извършват сериозна дейност. Между другото е добре да се посочи, че след като повдигнахме въпроса на заседанието на комисията, имаше среща на

И добре е за в бъдеще, ако днес гласуваме този текст такъв, какъвто е, да се дефинира и откритият способ, и закритият способ на добив, за да има ясен регламент в нашето законодателство, в законодателния акт, който в момента разглеждаме.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чакъров, абсолютно сте прав – няма определение за открит и закрит способ. И неслучайно казах, че това мое предложение прецизира съществуващ текст. В съществуващия текст пише точно това – чл. 11, ал. 5: „В атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ”. Тоест, аз не си го измислям, не измислям определения, не се правя на новатор, просто прецизирам един текст и поради тази причина не коментирам закрития способ, а правя предложение да бъде забранен добивът на дървени въглища по открит способ, поради съображенията, които изложих преди малко. В следващата ал. 6, която предлагам,

включително катран; 135 грама на тон летливи органични вещества; 550 килограма на тон въглероден диоксид; 145 килограма на тон въглероден оксид; 12 килограма на тон азотни оксиди; 54 килограма на тон метан и др. Това е официална информация. Пак не си измислям, така че сте абсолютно прав – за това няма определение. Прецизираме текст. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Алексиев! В никакъв случай няма упрек към Вас.

всички процедури, които следват след съответните Административнонаказателни разпоредби трудно се защитават в съда. В този случай ще бъде още по-трудно, за това наистина трябва да има ясна разпоредба и законът да бъде прилаган абсолютно адекватно и в пълна сила. А за това, че трябва да бъдат постигнати целите, още веднъж повтарям – да, те трябва да бъдат постигнати, но в случая става въпрос за това да се реализира такава дейност, че да има организирано емитиране на емисии, изхвърляне на газове, които да се контролират, тази дейност

Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно, както е и по доклада. Моля, режим на гласуване.

Параграф 32

се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой”,

или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 842/2006”; така: „5. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват вещества, които нарушават озоновия слой, или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 842/2006”; д) в т. 7 думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”, думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1 или” се заличават, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/

от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел рециклиране и повторно използване на тези вещества, са длъжни да притежават документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. б) в т. 2 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1” се заменят с „документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2”; в) точка 3 се изменя така: „3. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране или унищожаване, предават веществата на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.” 4. Алинея 11 се отменя. 5. В ал. 12: а) в т. 1, 2 и 3 след думите „и/или флуорирани парникови газове”, „и/или на флуорираните парникови газове” и „и/или флуорираните парникови газове” се добавя съответно „както и на продукти и/или оборудване, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества”;

7. Алинея 15 се отменя. 8. В ал. 16 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2 съгласно доклада.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2 съгласно доклада.

В чл. 34и се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в нарушение на чл. 4-6, чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24,

се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв. лв. (2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени в чл. 2, 3 и 4 от Регламент /ЕО/ 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент /ЕО/ № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове L 332/25) и на чл. 32 от наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”

хлорфлуорвъглеводороди в контейнери, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 3 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв. 000 лв. (4) Лице, което експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации, съдържащи регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани

ал. 6 и 7. 5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация” се заменят с „документ за правоспособност”. 6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така: „(9) Лице, което извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени инсталации, или системи за противопожарна защита и пожарогасители, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, без документ за правоспособност, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.”

думите „проверка за херметичност” се заменят с „проверки за течове”, а думите „чл. 17 от Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „чл. 23 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.

от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и допуска проверките за течове и/или извличането на вещества, които нарушават озоновия слой, да се извършват от лица, които не притежават документ за правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в

лв.” 11. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”. 12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея думата „използват” се заменя със „зависят”. 13. Създават се ал. 16 и 17: 17: „(16) Лице, което доставя регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и/или флуорирани парникови газове на физически и/или юридически лица без документ за правоспособност, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв. лв. (17) Лице, което използва регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или сервизно обслужване на съоръженията, попадащи в обхвата на Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и не води документация за източника на регенерираните и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 5, който става § 6, което предложение се подкрепя от комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението за създаването на нов параграф, който става § 7 със следната редакция: „§ 7. Параграф 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух

В останалите текстове на закона думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.”

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието, което комисията подкрепя.

Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, според което § 10 гласи следното: „ § 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила 18 месеца след влизането в сила на този закон.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 със следната редакция: „§ 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.” Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 96 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 25. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за § 10, съгласно доклада.

доклада. Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. С това на второ гласуване е приет и предложеният законопроект. Колеги, продължаваме в 11,00 ч. с парламентарен контрол. Първо, разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, което беше обявено миналата седмица, а след това с отговори на въпроси и питания към представители на Министерския съвет. Благодаря